I raspravit ćemo točku 10 pod: - A)Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Vijeća za elektroničke medije i pod B) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije. Predlagateljica odluke je Vlada RH. Odredbom članka 68. Zakona o elektroničkim medijima određeno je da Hrvatski sabor imenuje i razrješava predsjednika i članove Vijeća na prijedlog Vlada RH. prijedlog akta ste primili. Uvodno će obrazložiti prijedlog zamjenik ministrice kulture profesor Berislav Šipuš. Berislav** Hvala gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo. Vijeće za elektroničke medije ima 7 članova od kojih je jedan predsjednik vijeća. Članovi vijeća su samo da podsjetim gospođa Mirjana Rakić, gospodin Ernest Strika, gospodin Damir Hajduk, gospođa Suzana Kunac, gospođa Vesna Roller, gospođa Gordana Simonović i gospodin Robert Tomljenović. Odlukom Hrvatskog sabora od 5.lipnja 2009.godine na prijedlog Vlade RH Damir Hajduk Damir Hajduk i gospodin Strika imenovani su članovi Vijeća za elektroničke medije na vrijeme od pet godina ali im mandat istječe 5.lipnja 2014.godine, prema članku 68. Zakona o elektroničkim medijima članovi Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH. Dalje, Dalje, temeljem zaključka Vlade RH od 24.travnja 2014. Ministarstvo kulture u skladu sa člankom 68.stavkom 2. Zakona o elektroničkim medijima objavilo i javni poziv za imenovanje dva člana Vijeća za elektroničke medije i prikupilo prijave kandidata. Ministarstvo kulture zaprimilo je ukupno 29 prijava kandidata razmotrivši prethodno sve te prijave Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da imenuje Damira Hajduka i Alemku Lisinski za članove Vijeća za elektroničke medije. S obzirom da ispunjava ove sve uvjete i kvalificirani su za obavljanje poslova koje u svom resoru ima Vijeća za elektroničke medije. Jasen (HDZ)** Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče ministrice. Ovo je jedan u nizu izmjena i dopuna zakona koji se tiču medija. Nama je već dosadno u ovom Hrvatskom saboru upozoravati na najavljenu medijsku strategiju koja evo već 2,5 godine nije ugledala svjetlo dana, bez obzira što je Ministarstvo kulture doduše prije toga nije bilo formiralo Odjel za medije, zaposlilo ljude i prije jedno tri mjeseca smo mogli vidjeti izjavu voditelja tog odjela koji je rekao da će medijska strategija biti u proceduri sljedeći tjedan odnosno u javnoj raspravi. Raspravljati stalno po pitanjima imenovanja u bilo koji način, a da nemamo te medijske strategije postaje već zamorno. I onda svaki put nemamo ovdje osobe koje su za to odgovorni, prije svega mislim na ministricu, nakon toga na gospodina Živkovića koji vodi taj odjel i nikako ne možemo dobiti odgovor šta će s time biti. To već stvarno nema nikakvog smisla. Gotovo treća godina to je moja replika. Sve je ovo lijepo što ste vi rekli odluku o razrješenje, vezano za razrješenje, međutim pitanje je naravno razmišljali se o medijskoj strategiji? Znate da to nije bila replika ali ste iskoristili taj institut. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će Sunčana Glavak i kolega Jasen Mesić. Hvala lijepo gospođo predsjednice. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Nemamo čast pozdraviti ministricu. Nismo dugo ugledali ministricu kulture u Hrvatskom saboru. znamo njezin lik, povremeno se ukaže negdje na ekranu ali mislim da bi bilo dobro da i ministrica dođe pred zastupnike i objasni neke prijedloge koje dolaze iz njezinog ministarstva. Ovako gledajući ovu točku dnevnog reda preskočili smo velikim koracima nekoliko točaka jer toliko je posla u našim ministarstvima da nam ministri nikako ne stignu doći ovdje na vrijeme, a valjda će nam se pridružiti nešto malo kasnije. Ovako gledajući čini se da u ovoj situaciji kada Hrvatska ima preko 300 tisuća nezaposlenih, kada je gotovo 50% mladih nezaposleno u RH od najvećeg značaja u ovom trenutku čini se je imenovanje dvoje članova Vijeća za elektroničke medije je vladajući inzistiraju da se o ovoj točci raspravlja unatoč činjenici ponovo da matično radno tijelo Odbor za medije o ovim prijedlozima uopće nije raspravljao. Na taj način pitamo se ponovo, dakle članak 54. u našem novo oblikovanom Poslovniku kaže da je radno tijelo Sabor obvezno o svojim mišljenjima, stajalištima, primjedbama i prijedlozima izvijestiti Sabor. Radno tijelo je u ovom slučaju matični odbor, Odbor za medije i mi dakle kršimo Poslovnik o radu Hrvatskog sabora, namećući jednostavno ovu točku dnevnog reda. Onda je najbolje da ukinemo radna tijela Hrvatskoga sabora, da ukinemo mjesto predsjednika koji za to dobiva još veću plaću ili mjesto potpredsjednika koji za to dobiva 1700 ili nešto kuna i da ne zamaramo državni proračun još sa tim naknadama. Kolegice i kolege ovako inzistiranje nije dobro i ponavlja se s vremena na vrijeme. Pa kada nismo imali prigode o predloženim članovima raspravljati na odboru raspravljamo se na početak priče o forsiranju izbora članova vijeća, upravo članova Vijeća za elektroničke medije iz 2012. godine. Naime, ponovo upozoravamo što smo činili i tada 2012. godine da je jedna od članica vijeća bila u sukobu interesa i da je unatoč tomu vladajuća većina potvrdila njezino imenovanje u vijeće. Da smo bili u pravu, da nismo to govorili iz dnevno političkih razloga dokazuje i rješenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koje je 21. veljače donijelo odluku kojom se pokreće postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv obnašateljice dužnosti Gordane Simonović, članice Vijeća za elektroničke medije i članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije jer je povjerenstvo zaključilo da iz istovremenog obnašanja navedenih dužnosti proizlazi da prima plaću za obnašanje dužnosti članice Vijeća za elektroničke medije i to ne malu plaću, između 13 i 14 tisuća i naknade za članstvo u Upravnom vijeću HINA-e. Kolegice i kolege u veljači povjerenstvo je naložilo da se u roku od 15 dana riješi ova situacija. Do danas ova situacija nije riješena. Unatoč odluci povjerenstva resorno ministarstvo, vijeće ili Upravno vijeće HINA-e i u konačnici Vlada ne mari za ovu odluku i jednostavno ne poštuje zakon. I umjesto da se razriješi situacija oko članice vijeća koja je potvrđena i u sukobu interesa Vlada nam predlaže dva nova člana a ova članica vijeća ostaje i dalje na dvije funkcije. Prema nekim informacijama navodno je gospođi Upravo vijeće HINA-e zamrznulo isplatu naknade, jer dakle ona je zaposlena u vijeću i prima naknadu u Upravnom vijeću HINA-e. Ja bih molila da nam gospoda iz ministarstva kažu zašto od veljače nitko iz ministarstva ne reagira na ovakvu situaciju. Zašto se to gospodo ne riješi? Dakle nije sporno što je dvojici članova vijeća istekao mandat, sporno je da se na plaću od 14 tisuća kuna hitno mora imenovati dvoje novih ljudi za koje na osnovu životopisa moramo zaključiti da su najbolji ili vjerojatno najpodobniji i smjestiti ih u vrlo važno medijsko regulatorno tijelo. Nemamo pravu informaciju, možda ćemo je imati jer podsjećam nismo imali koga i gdje pitati jer odbor o tome nije raspravljao jesu li uopće i drugi kandidati imali prigode možda u Ministarstvu kulture pred ovim slavnim odjelom za medijsku strategiju koja ne postoji ili gospodinom Živkovićem iznijeti svoje kvalifikacije koje imaju u životopisu i zašto su se oni kandidirali, dakle o tome uopće nemamo informacije ili se samo na osnovu, dogovora i intervencija predlažu novi članovi vijeća. Podsjećam, Vijeće za elektroničke medije kontrolira golemo medijsko tržište, kontrolira velik dio novca. Podsjećam da je riječ o novcu koji se uplaćuje u Fond za poticanje pluralizma od sredstava pristojbe za HTV koju svi mi plaćamo. Dakle, podsjećam, nije svejedno tko će sjediti u nezavisnom medijskom regulatoru i kako će obavljati svoj posao. Dakle, u vrijeme kada mi se bavimo kadroviranjem još uvijek nema medijske strategije, svaki puta nam kažu biti će, prošle godine je bilo do kraja prosinca 2013., zatim je bilo da će biti u veljači ove godine, pa da će biti u travnju a vjerojatno će to biti negdje kada istekne mandat pa će reći da nisu stigli. Prema tome, kolegice i kolege još jednom upozoravam, niti je matično radno tijelo moglo obaviti svoj dio posla koji piše u Poslovniku, niti smo imali prigode postaviti pitanja. Mi očito ovdje služimo samo da bismo nešto izglasali, da bismo nekome dali povjerenje i ne pitamo se zapravo što radimo. Još jednom podsjećam da je jedna članica vijeća u sukobu interesa i da ona ostaje članica vijeća a mi da imenujemo još dvoje novih ljudi bez obzira na eklatantan sukob interesa. Zato vas pozivam kada već nismo naišli na razumijevanje ovdje za predsjedavajućim stolom da ovu točku odradimo kako nam nalaže Poslovnik i procedura Hrvatskoga sabora, da razmislite o tome na koji način ćete glasovati jer mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice na ovakav način ne možemo ne možemo dati potporu i ne možemo pristati na to da u ovom trenutku u Hrvatskoj umjesto da razgovaramo o gospodarstvu, zapošljavanju, nezaposlenosti, o svemu onome što tone, mi u 13h u Hrvatskom saboru raspravljamo samo o kadroviranju. Hvala lijepa.

Uvažena kolegice Glavak, dobro ste rekli da nije ova točka bila na matičnom radnom tijelu, odnosno Odboru za medije. Kaže predsjednik Sabora kad sam ga to pitao usmeno da nije bilo vremena da se sazove odbor. Ja vas podsjećam kolegice da smo prvo imali stanku od 3 tjedna ili nešto više jer nije Vlada, 4 tjedna ispravljaju me, imate pravo, jer Vlada nije bila u stanju poslat nikakve zakonske prijedloge pa praktički o ničemu nismo imali raspravljati. Onda smo sad imali stanku od 10-ak dana jer valjda nije bilo dosta zakona i sad odjedanput nema vremena da se o tome na matičnom radnom tijelu raspravi jer ukoliko sam ja upoznat predsjednik odbora je na službenom putu. Pa jel moguće da stvarno si onda postavimo pitanje pa čemu stvarno onda služe radna tijela? Ono što je užasno zanimljivo, da osim nas iz kluba HDZ-a o ovom niti jedan drugi klub nema šta za reći. Znači njih ne smeta kolegice, ni što to nije bilo raspravljeno na matičnom radnom tijelu, ni što nema medijske strategije, ni što je jedna od članica kao što ste rekli u eklatantnom sukobu interesa. A ne smeta ih što mi to prigovaramo, to još mogu razumjeti jer nikad za nas kao opoziciju nisu pokazivali određeno razumijevanje, ali neka pogledaju izvještaj "Reportera bez granica" koji im pokazuje da Hrvatska stalno pada na ljestvici medijskih sloboda. Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Mesić, u pravu ste. Kolegice i kolege, zato javnost s indignacijom odbacuje bilo kakvu ulogu Hrvatskog sabora. Pa zar vi ne vidite kako nas ljudi percipiraju? Pa zar se Sabor zbog ovakvog načina rada nije doveo u situaciju da vam je neugodno reći da ste vi saborski zastupnik? Pa zar to nije sramota? Ja mislim da je to sramota. I opet će reći idućeg tjedna mi idemo na godišnji odmor. Prema ovome što je predloženo kolega Mesiću mi nećemo ni raditi do Ustavom određenog roka, nego ćemo raditi samo do dakle 14. i 15. neće biti sjednice. Pa nismo tome mi iz HDZ-a krivi. … /Upadica se ne razumije./ … Da, pa možete samo spustiti glave. Pa zar vam nije neugodno kad kažete vi ste saborski zastupnik, a ljudi kažu imate velike plaće? Pa maloprije sam rekla kolega Mesiću, dvoje članova Vijeća imat će 14 000 kuna neto plaću, o tome se radi. Kakve mi odluke donosimo? Što stoji iza toga? Oprostite, nama je s ove strane sabornice neugodno gledati ovakav način rada, nepoštivanje procedure koju samo sami donijeli. Pa zar to nije neozbiljno? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvažena kolegice Glavak, vi se čudite da Vlada ne poštuje zakon. šta vas to čudi? Pa mi smo jučer cijeli dan raspravljali o izvješću o izvršenju državnog proračuna i istodobno o onome što je o tom izvješću napisala revizija državna u kojem vrlo jasno piše koji su sve zakoni prekršeni, koje je sve zakone Vlada prekršila i to je tu više puta bilo spominjano. Apsolutno nitko se radi toga ne nije zacrvenio nego apsolutno nitko neće snosit nikakve posljedice. Dapače, vjerojatno sutra će se poslušno dići ruke upravo za to izvješće. Prema tome, zašto se čudite da se ne poštuje zakon niti u ovom slučaju? Pa to je uobičajeni način funkcioniranja ove Vlade. Hvala lijepo. Molim vas malo mira, a replike ipak usmjerite na replike koje su u skladu sa Poslovnikom. Odgovor na repliku, Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi akademiče Reiner, nekako znate ipak mislim da, ne da se čudim nego da mi je neugodno. I točno, u pravu ste, nitko neće snositi posljedice zbog svega što je rekla Državna revizija, jednako tako kao što nitko ne snosi posljedice za čitav niz dužnosnika SDP-a koji su se od početka obnašanja mandata našli u sukobu interesa. Pa eto i resorna ministrica, pa podsjetit ću ministar Jakovina, pa zatim glavni ravnatelj, pa da ne kažem čitav niz dužnosnika. I što je na to odgovorio premijer? Pa zakon možda baš nije dobar, ali mi imamo tu mogućnost da ga promijenimo. Kolega Reiner, to vam je odgovor na sve to. Ili možda da za onu "a i meni pukla cijev" da neki humanitarni telefon organiziramo 060, samo nam još to nedostaje. Jučer sam komentirala takve izjave i način rasprave i mislim da to nije razina na kojoj treba u sabornici raspravljati. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Jasen Mesić, izvolite. zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Neću se ispričavati, nema razloga. sukladno Zakonu o medijima i sukladno Zakonu o elektroničkim medijima osnovano kao nezavisni regulator, dakle regulator koji bi trebao pratiti sve što se dešava na medijskoj sceni, uključujući HRT, uključujući lokalne radio i televizijske stanice i uključujući sve ono što se emitira putem radio difuzije u eter. Ako je taj regulator formiran kao nezavisni, o čemu smo govorili kad je izabirana nova predsjednica tog Vijeća, kad je gospodin Ljevak podnio ostavku. Ako je njegova glavna funkcija da bude nezavisan, onda je Ministarstvo kulture trebalo raspisati novi natječaj za sve članove jer regulator se ne ponaša nezavisno. Ne ponaša se nezavisno i to možete vidjeti iz izvješća Nadzornog odbora i Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije, gdje Programsko vijeće, a to izvješće smo jednoglasno prihvatili kolegice i kolege piše da Hrvatska radiotelevizija nije ispunila sve programske obaveze koje je potpisala sa ugovorom Vlade Republike Hrvatske, a to je osnovica za naplatu pretplate. Ako nije ispunila onda nezavisni regulator na to treba ukazati i intervenirati, a nije. A ako je i dalje to nezavisni regulator onda bi svih 25 prijavljenih koje smo čuli na ovaj natječaj trebalo biti pozvano na razgovor, da se čuju njihovi stavovi koji su po njima glavni mišljenje i glavni problemi koji se na tom području u Republici Hrvatskoj pojavljuju. A ono što bih ja osobno očekivao od tog nezavisnog regulatora da da određene inpute pa vezano i za potencijalnu medijsku strategiju, pa vezano i za izradu novog zakonodavstva. Od toga ni riječi kolegice i kolege. Znate zašto? Zato što se Vijeće aktualno najviše bavi time na koji način podijeliti preko 30 milijuna kuna koji dolaze iz tzv. fonda za pluralizam medija i zapravo su dio pretplate koji prikuplja Hrvatska radiotelevizija. Ta sredstva se dijele dijelom na lokalne televizijske stanice, dijelom na lokalne radiostanice i funkcija tih sredstava je da potakne pluralizam u medijskom prostoru. Pored toga u zadnjim izmjenama Zakona o elektroničkim medijima pojavila se jedna sintagma koja nigdje drugdje u Europi ne postoji, a to je financiranje tzv. neprofitnih medija koji se uzgred budi rečeno paralelno financiraju sa još jedne stavke koja se zove financiranje neprofitnih medija iz stavke ministarstva, proračunske stavke Ministarstva kulture. I onda nam jučer dođe novi ministar financija i kaže kak se sve radi na gospodarskom oporavku, kako se pazi na to da se novci ne razbacuju, kako se nastoji doskočiti nezaposlenosti, kako se uvode brojne mjere kako da se to popravi a istovremeno se tjera u propast lokalne i radio i televizijske postaje koje zapošljavaju gotovo 3000 ljudi tako da im istovremeno iz državnog budžeta financirate medije čija je jedina obveza da budu neprofitni. Dakle, uopće nije bitno kvaliteta sadržaja, to nigdje ne piše. Piše samo obveza da budu neprofitni. I onda nezavisni regulator naravno da nema nikakvu drugu ambiciju da se bavi bilo čim drugim, nego da kad prikupi programe od svih tih medija da jednostavno te novce razdijeli istovremeno ne radeći svoj osobni posao regulatora na medijskom tržištu. Kolegice i kolege, kao što sam rekao u uvodnoj napomeni bilo bi dobro da smo mogli svi o ovome raspravljati na matičnom odboru kao što je to rekla kolegica Glavak. Ovo je preozbiljna stvar. Ne moramo stvarno Ne moramo stvarno to svoditi stvarno na raspravu pozicije i opozicije. Pogledajte izvještaje reportera bez granica koji vam na to jasno ukazuju i to crno na bijelo. Svaki put nam se ponavlja ispočetka ovakva situacija di Ministarstvo kulture stavi nekoga, predloži ga, može on biti manje dobar, više dobar. Ali je činjenica da nezavisni regulator na ovaj način dobro ne obavlja svoj posao. Isto je tako činjenica da ne znamo za što će se predloženi članovi Vijeća za elektroničke medije zalagati, da li će podržavati ovakav medijski sustav u Republici Hrvatskoj. Da li će stvarno kao nezavisni regulator šutiti i dalje kad se ovo sve desi i da li će inzistirati na tome da se sredstva za pluralizam medija prebacuju nekome tko je glavna funkcija da bude neprofitan. Istovremeno, svi govorimo da je izgubljeno više stotina novinarskih radnih mjesta posljednjih godina, više stotina radnih mjesta. I dakle, stvaramo umjetnu konkurenciju na onim pravcima gdje se ta radna mjesta mogu osposobiti. To u budućnosti ne vodi nigdje. A gdje vodi budućnost elektroničkih medija i zato sam u uvodnom istupu i spomenuo i pozvao na konačno prezentiranje medijske strategije vam mogu reći u ime kluba. Hvala lijepa. Hvala lijepo potpredsjednice. Evo kolega Mesiću, stalno spominjete nekakve medijske strategije. Mene zanima koja je strategija medijska HDZ-a. Dat ću vam primjer. Moj je dojam da je vaša strategija kupovanje sredstvima sumnjivog porijekla lokalne postaje. Dat ću vam primjer u Đakovu. Do sada HDZ kontrolira radijsku postaju radio Đakovo. Sad su isti ti ljudi kupili drugi medij i novi radio. Stečajni upravitelj, predsjednik gradskog vijeća iz HDZ-a gle čuda. Ni jednu vijest bilo koje druge političke opcije ne možemo probiti na ta dva medija. I to je strategija razvoja medijskog prostora Republike Hrvatske. Odgovor na repliku, Jasen Mesić. Izmjene i dopune Zakona o medijima jednoglasno, izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima jednoglasno, izmjene Zakona o HINA-i, izmjene Zakona o HRT-u, Zakon o HRT-u donesen u Hrvatskom saboru za vrijeme HDZ-a jednoglasno kolega na bazi političkog konsenzusa. To je naša medijska strategija. A vi kupujete ne lokalne radio i tv postaje, vaša strategija je novcem pretplatnika kupovanje HRT-a i korištenja ga za svoje stranačke funkcije. To je vaša medijska strategija. A medijsku strategiju nismo spominjali mi nego aktualna Vlada i aktualno ministarstvo koje ga nije u stanju izbaciti 2,5 godine. Jesmo se razumjeli? Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Mesiću točno ste rekli, samo ćemo potkrijepiti to dokazima da se za ravnatelja Programa HRT-a između ostalog javio glavni medijski savjetnik eto i našeg predsjednika Sabora. Dakle, pa onda vidimo o čemu mi sad tu govorimo. Međutim, nešto drugo sam vam željela replicirati, prošle godine, odnosno na početku ove godine ugašeno je nekoliko televizijskih postaja, ugašene su radijske postaje, a podsjetit ću vas samo kakvu smo diskriminaciju napravili prigodom smanjivanja PDV-a. Naime, prije koji tjedan osnovana je, mada nije vezano uz elektronički sektor, udruga tiskanih medija, dakle tjednih nakladnika lokalnih medija koji vjerojatno to kolegice i kolege niste znali ako u jednoj ruci drži neki dnevni list, neću ga sad imenovat bilo koji, znate svi o čemu govorim, tada ne mora imati fiskalnu blagajnu, a ako u jednoj ruci drži samo primjerice list "Međimurje" i "Međimurske novine" ili "Varaždinske vijesti" mora imat fiskalnu blagajnu. Dakle, upozoravali smo na to, to je nonsens to je nonsens koji se dozvolio kada smo izglasavali takav način financiranja. Dakle, očita je diskriminacija u medijskom sektoru, a svi se vraćamo a svi se vraćamo na lokalne medije i svi ih jako hvalimo i prigrlimo, primjerice kada je riječ o lokalnim izborima. Nemojmo se zavaravati svi to čine, međutim kada njima treba pomoći nitko nije tako glasan.

Ja ću vas podsjetiti oni su dolazili i na naš Odbor za medije, saborski Odbor za medije, upozoriti, oni su govorili o tome naravno onda kad je bilo sjednica Odbora za medije i govorili su o tome, nastojali su na to upozoriti. Jasno su rekli kog smatraju odgovornima i jasno su rekli da se iz Fonda za pluralizam medija financira nešto drugo, međutim nikakvog odjeka tome nije bilo. Naravno da već dugo povijest ne pamti da netko direktno sa političke pozicije se javlja na nekakva urednička mjesta ili na vodeća mjesta na HRT-u, naravno da je naravno da je to nova degradacija. I to je valjda dio i određenih medijskih strategija koje nama nisu bile bliske. Vi znate, radili ste isto u tom ministarstvu. Ono za što ja apostrofiram medijsku strategiju ne samo zbog toga da bi nekog prozivao, provocirao ili nešto drugo, nego da zapravo rasprava o toj strategiji otvori platformu da se oko nekih stvari dogovorimo kao što smo se dogovorili o Zakonu o HRT-u 2010. godine pa da makar bude donesen na bazi političkog konsenzusa ako već ne uključuje i kulturne institucije odnosno institucije u kulturi koje su trebale biti uključene u formiranje Programskog vijeća. Ali mi je potpuno nelogično da danas kad raspravljamo o Vijeću za elektroničke medije istovremeno ne uzmete u obzir kolegice i kolege ono za što ste glasovali kad ste glasovali o Izvješću Programskog vijeća HRT-a, gdje vam jasno piše da HRT kojeg treba kontrolirati ovaj nezavisni regulator nije do kraja ispunio svoju programsku funkciju proizvodnje domaćeg dramskog audiovizualnog sadržaja. I nikom ništa. I sada izvolite 5 minuta završno u ime kluba, kolega Jasen Mesić. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Ono što sam mislio kad sam spomenuo medijsku strategiju i ono što smo mislili kada smo željeli vidjeti ono što pojedini kandidati predlažu prilikom svoje nominacije, a to bi bilo vrlo pametno da su na neki način predložili svoju viziju ne program jer se naravno moraju držati zakonskih okvira ali svoju viziju mislim da bi trebalo biti ubuduće presudno za imenovanje članova Vijeća za elektroničke medije. Zašto to govorim? Zato što ta razmišljanja, plus najavljena medijska strategija koja se evo proizvodi 2,5 godine, plus naša javna rasprava u hrvatskom društvu mora biti platforma za izradu novog Zakona o elektroničkim medijima. Činjenica je da taj zakon treba obnoviti. Da vrijeme ide, da tehnologije napreduju, da se stvari u digitalnom svijetu mijenjaju, da se javljaju potpuno novi provideri audiovizualnih usluga, da se javljaju televizije na zahtjev, da se javljaju kabelski, internetski kanali. Da telekomovi iz cijelog svijeta ulaze u prostor digitalne distribucije informacija o čemu Hrvatska nema legislativu jer nam Ministarstvo kulture već 2,5 godine šalje izmjene i dopune medijskih zakona. 2,5 godine izmjena i dopuna medijskih zakona koji u 90% slučajeva imaju za cilj kako promijeniti postojeću ekipu koja vodi instituciju, podsjetit ću vas na Zakon o HRT-u, i kako namjestiti političke poslušnike. Umjesto da u ovom Saboru na temelju predložene strategije i na temelju predloženih prijedloga ljudi koji trebaju ući u Vijeće za elektroničke medije raspravljamo upravo o tome jer vrlo brzo nećemo imati nikakvu medijsku nacionalnu samostalnost jer će jednostavno HRT na ovaj način postat potpuno nerelevantan. U svijetu se vode velike rasprave između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država upravo na tu temu. Zaštita distribucije informacije i audiovizualnih sadržaja, to je jedna od glavnih tema pregovora i ta dva velika gospodarska nazovimo ih bloka. Mi u Hrvatskoj, u matičnom ministarstvu, u Vladi pa posljedično time i u Saboru spavamo ko da se u tom prostoru ne dešava. A to je pitanje budućnosti i Vijeće za elektroničke medije elektroničkih medija. Zato što odjedanput kada vam se telekomunikacijske kuće, kada se veliki Internet provajderi uključe u tržište elektroničkih medija bi ste te sekunde ostali sa sadržajem koje nikog ne zanima. Jedan takav udar se desio kad su se pojavile komercijalne televizije koje smo na temelju pretplate i pretplatničkog novca građana Republike Hrvatske uspjeli zaustaviti i očuvati nacionalne elektroničke medije, i lokalne medije, ajde još valjda za neko vrijeme na lokalnoj razini. Ako se i kroz najavljenu medijsku strategiju koja to treba tretirati, kroz najavljene promjene Zakona o elektroničkim medijima svi skupa ne budemo suočili sa ovim problemom, onda smo u velikim problemima. O tome trebamo razgovarati i zato uporno inzistiramo na medijskom strategiji i na širokoj raspravi na matičnom odboru. Jel ako danas toga niste svjesni kolegice i kolege bit ćete za 2, 3 godine itekako. Od danas je o tome u Europi vode velike rasprave i mnogi ljudi u mnogim državama koji se bave tom stručnom materijom itekako ozbiljno traže izlaz iz ovoga stanja jer se nalazite u situaciji gdje vam se konfrontiraju nacionalni interesi da imaju svoj distributivni kanal informacija sa velikim tržištem, sa velikim novcem i sa velikom mogućnošću zloupotrebe. To je ono što nam svakom od nas mora biti na pameti kad biramo i nove članove Vijeća za elektroničke medije koji bi o tome trebali znati pun više od nas. Nisam baš siguran da je to tako. Hvala vam lijepa. Hvala. Povreda Poslovnika potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa iako je to bilo više puta ovdje rečeno da ne prođe tek tako budući da je oporba u jednoj anergiji svjesna da apsolutno ne može ništa jer će uvijek bit nadglasana, a pozicija nažalost u stanju u kakvom je pa će uvijek dići ruke za to. Ja moram skrenut pozornost na činjenicu da se odlučivanjem o ovome krši članak 179. Poslovnika koji jasno kaže da treba prije rasprave na sjednici Sabora raspraviti to na sjednici radnog tijela, a onda to tek može doći na sjednicu Saboru. To je jasno, piše za sve akte, tu se odnosi i na zakon, s obzirom da se ostali akti ionako u cijeloj toj glavi ne spominju, naravno da se odnosi na sve akte jer u protivnom bi niz akata ne bi uopće trebao biti raspravljen na matičnim tijelima niti na odborima. Hvala lijepo. prijedlozima, kadrovskim prijedlozima koje upućuje Vlada, dakle nisu u tom smislu akti, odluke o imenovanju koje predlaže Vlada. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke ćemo raspravljati kasnije.